gospođo predsedavajuća što ste mi dozvolili da privedem govor kraju.Samo u jednoj rečenici. Izražavam nadu da će Narodna skupština izabrati dobre kandidate za

Zahvaljujem se vama i izvinjavam se još jednom. Još jedna poduka iz Poslovnika. Znači, kada je tu ovlašćeni po određenoj tački dnevnog reda i šef poslaničke grupe pravo da govori i sva prava iz Poslovnika crpi ovlašćeni predlagač.

ima problem lične prirode u koji ja zaista ne bih ulazio, ali bih mu savetovao da se posavetuje sa nekim profesionalcem. Ta opčinjenost mojom ličnošću, gde ja zimujem, gde ja letujem, zaista me fascinira. Jeste, živim potpuno normalno u skladu sa svojim primanjima, imovina mi je prijavljena, to je javni podatak kao narodnog poslanika možete da proverite i ne znam u čemu je problem.Kada je u pitanju gospodin Šutanovac, on je vodio kao što znate Ministarstvo odbrane i bio je najbolji ministar u Vladi od 2008-2012. godine. Najsveobuhvatniju i komplikovaniju reformu vojske je uspeo da izvrši, a nakon njega je bio ministar gospodin Aleksandar Vučić. Podsetiću vas još jednom, da ni jedna prekršajna prijava nije bila protiv gospodina Šutanovca koga optužujete za razne malverzacije, mahinacije koje su plod vaše mašte i vaše nemoći da odgovorite na pitanje, zbog čega danas ne postoji vladavina prava u Srbiji,

Vi ste ti koji imate po tri, četiri, pet plata. Vi ste ti koji na osnovu resursa Srbije ubirate plodove dok su građani Srbije siromašniji, neustavno smanjene penzije, policajci i vojnici nemaju plate. A možete da se bavite mojim privatnim životom do zlaboga, ali da vam kažem iskreno, mislim da neće građani živeti bolje od vaših izmišljotina i laži na moj ili na račun Dragana Šutanovca. Zahvaljujem.

Dakle, želeo bih samo da istaknem zbog građana Srbije, da nemam ni četiri ni pet primanja, da imam jedno primanje narodnog poslanika koje je uredno prijavljeno Agenciji za borbu protiv korupcije, ali ponovo je prethodni govornik izbegao volšebno da odgovori na pitanje odakle mu novac. S tim, što moram da kažem, to je u njegovom interesu. U njegovom je interesu da to objasni zato što su mu građani Srbije već dali nadimak. Njegov nadimak je vojvoda od Maldiva i vrlo dobronamerno mu savetujem da objasni, ali i da prenese svojim kolegama, dakle, vojvodi od Hajnikena, koga trenutno nema u Skupštini, vojvodi od pašnjaka, vojvodi od Briona, a vojvodu od pašnjaka bi i mogao da pitam odakle mu novac za sat od 35.000 evra koji nosi i to nije tajna.

o tački dnevnog reda, to o Maldivima zaista nije predmet, morate da vodite računa o dostojanstvu Narodne skupštine, da se držimo tačke dnevnog reda,

vam što ste došli u parlament da nas naučite šta piše u Poslovniku, puno vam hvala.Samo hvala.Samo momenat, imam mnogo strpljenja, niste ni svesni koliko imam strpljenja. Znači, hoću da odgovorim Saši Raduloviću na mahanje Poslovnikom. Ne možete dok ja govorim o prethodnoj povredi Poslovnika da odmah podižete Poslovnik, to je zloupotreba i da imate primedbu na moj odgovor.Kako da vam objasnim? Imam pravo na svoje mišljenje i svoj stav. I branim svoje postupke, a to takođe piše u Poslovniku. Znači, našli ste pogrešnog sagovornika da mašete Poslovnikom i zloupotrebljavate Poslovnik. I uzdržavam se da vam ne izreknem prvu meru, a vrlo ste blizu.

luda. Ne bih se vraćao na to vreme.Mislim da je veoma loše kada govorimo o nečijem privatnom životu, ponavljam još jednom, zamislite kako bi bilo kada bi sada neko govorio o privatnom životu premijera ili njegovog brata, ili imovini visokih funkcionera Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, a da se pri tom ne uđe u mulj, glib, klevete i sve ono što će na kraju sudovi morati da reše, upravo zbog ovakvih stvari, mog prethodnog govornika. Ja sam tužio i list „Informer“, tužio sam i gospodina Vučićevića,

to predstavi u glavnu temu. A moja imovina je, ponavljam, javna, zato što živim od primanja koja ima narodni poslanik, po zakonu.

Nemate 30 sekundi, imate 15 sekundi. **Balša Božović** Zahvaljujem. Mislim samo još jednom da neistinama i lažima neće građani Srbije živeti bolje. Njima su smanjene plate i penzije, nisu smanjene plate i penzije vrhu… **Maja Gojković** Hvala poslaniče.Potpuno se slažem da treba da se vratimo na temu. Znači, nema više replika. više replika. Morate da čekate drugi krug replika. Jedino se ne slažem da postoje različiti kriterijumi, za jedne ovakvi, za druge ovakvi.

sale.Balša Božoviću, molim vas, za vaše dobro, mikrofon vam je uključen. Sve što ste izgovorili, ušlo je u etar. Za vaše dobro, uzdržite se.Molim poslanike da ne dobacuju jedini drugima i da ne podgrevaju lošu atmosferu.Pošto

vraćamo se na temu. Sada ćemo govoriti, ubeđena sam, o kandidatima.Sledeći govornik je Vladimir Đurić, a iza njega ide Dušica Stojković. Đuriću. **Vladimir Đurić** Hvala.Po klasičnoj definiciji, demokratija je takvo društveno uređenje

U Srbiji, nažalost, oni služe za sluđivanje građana izmišljenim državnim udarima i sličnim sadržajima za opijanje građana.Savet REM-a ne obavlja svoju funkciju. On posluje nezakonito, jer šest meseci pre pre isteka mandata nije pokrenut izbor člana Saveta ispred medijskih i novinskih udruženja i nevladinih organizacija. Savet REM-a, nažalost, nije izgradio ni kapacitet ni integritet. Mišljenja smo da predloženi kandidati ništa po tom pitanju neće izmeniti.Na sednici skupštinskog Odbora za informisanje, na pitanje koji zakoni uređuju oblast njegovog rada, jedan od kandidata je doslovce odgovorio – važeći zakoni. Na pitanje – koja ovlašćenja u skladu sa tim zakonom ima, taj isti kandidat odgovorio je samo – u sklopu sa važećim zakonima, bez navođenja ikakvih detalja.Savet REM-a nije istovremeno sankcionisao ni ponašanje medija u predizbornoj kampanji, a morao je reagovati na sve ono na šta je posle izbora ukazano u Izveštaju OEBS-a, da su uslovi za predstavljanje u predizbornoj kampanji bili neregularni.Savet za borbu protiv korupcije u svom Izveštaju izneo je i problem netransparentne vlasničke strukture i opisao raznolike načine uticaja na medije. To su sve stvari sa kojima mislimo da ni novopredloženi kandidati za Savet REM-a neće biti u stanju da se izbore.Najbolji metod uticaja na medije je kroz stavljanje kontrole na kanale njihovog finansiranja, a to je, recimo, kada ministar diskreciono ukine sredstva projektnog finansiranja pojedinim medijima i time pregazi odluku komisije čiji je član bio i ispred REM-a. Da li je REM onda nezavistan od izvršne vlasti i da li će predloženi kandidati uspeti da očuvaju nezavisnost ovog regulatornog tela? Mišljenja smo da neće.Neki se mediji povinuju silom, a neki milom, nudeći poslušnost u zamenu za kredit Agencije za osiguranje izvoza, radi finansiranja poreskih dugova. Ishod je da su milom ili silom stavljeni u položaj zavistan od izvršne vlasti.Da je naša država pravna, ne bi bilo ni poreskog duga, čije bi se finansiranje menjalo za poslušnost, propagandni servis i usluge klevetanja i denunciranja političkih neistomišljenika, uz sluđivanje građana prilozima sa gostima koji su viđali vanzemaljce u javnom prevozu.Da je naša država pravna i da su u njoj demokratske institucije razvijene, mi ne bi imali REM bez integriteta, sa članstvom koje je formirano protivzakonito ili izigravanjem zakonskih procedura.Da je naša država pravna, imali bi REM koji ne bi ćutao na skidanje radara sa programa Radio-televizije Vojvodine, čišćenje redakcije ovog javnog servisa. Imali bi REM koji bi podržao RTV, što ću ja ovog puta, sa ove govornice, učiniti.Savet REM-a posluje nelegitimno, a po svemu sudeći i u nelegalnom sastavu, i stoga smatramo da bi postojeći članovi REM-a demonstrirali svoj integritet najbolje tako što bi dali ostavke, a da nove članove REM-a pre toga praktično ne treba ni birati. Ostanimo u uverenju da od ovih kandidata za članstvo u Savetu REM-a nadalje ne očekujemo ništa, a to će se i dokazati kroz medijske sadržaje u narednom periodu. Hvala. Dušica Stojković. Neka se pripremi Tatjana Macura. Zahvaljujem.Poštovana predsednice, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja danas biram da govorim o tački dnevnog reda, znači, govoriću o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa liste kandidata koju su podneli ovlašćeni predlagači. Podsećam vas, ovlašćeni predlagači su udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, Udruženje izdavača elektronskih medija i nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine. Čisto zbog istine i zbog informacije za javnost.Imali smo prilike da u prethodna dva dana, koliko raspravljamo o ovoj tački dnevnog reda, čujemo različite informacije o stepenu slobode medija u Srbiji. Ja sam se danas upoznala sa zvaničnim podacima koje daju „Reporteri bez granica“. Srbija je u prethodnoj godini napredovala, to je izveštaj koji su „Reporteri bez granica“ dostavili u martu 2016. godine za period 2015. godine, za osam mesta na rang listi kada je reč

sa Balkana i nalazi se na čak 118. mestu. Finska je zemlja koja je već šest godina za redom ubedljivo prva na ovoj rang listi, a za njom sledi Holandija i Norveška.Zanimljivo je da u ovom izveštaju stoji da u evropskim zemljama i dalje vlada najveća sloboda medija, dok je Afrika prvi put ispred Amerike, u kojoj je, kako se navodi u ovom izveštaju, nasilje nad novinarima u porastu.Da se vratimo sada zaista na ono o čemu danas razgovaramo, a to je izbor članova REM-a. Visok prioritet Odbora za kulturu i informisanje je bio što je u praksi dokazao na drugoj, četvrtoj i petoj sednici Odbora za kulturu u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, Srbije, sproveden je postupak za izbor kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koga predlažu ovlašćeni predlagači. Sve je apsolutno urađeno po propisu i po Zakonu o elektronskim medijima.

ceo postupak javnog pozivanja, kandidovanja, prijave, tekao je u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima. Predsednica Narodne skupštine gospođa Maja Gojković, koja je ujedno i predsednica Odbora za kulturu i informisanje, ali i svi članovi i zamenici članova ovog odbora mogu da posvedoče da je ceo postupak kandidovanja i predlaganja bio u skladu sa zakonom.Moja koleginica Snežana Paunović vas je juče kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje informisanje informisala o konkretnoj proceduri i preduzetim koracima vezanim kako za javni poziv, tako i zakonski rok koji je bio predviđen zakonom koji podrazumeva 15 dana koje je ovalašćeni predlagač imao od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.Takođe, želela bih da istaknem sledeću stvar. Odbor je konstatovao da je uz predloge kandidata dostavljena sva neophodna dokumentacija koja je propisana Zakonom o elektronskim medijima. Lista kandidata objavljena je na veb sajtu Narodne skupštine, čime je ceo postupak na još jedan način obavljen na transparentan i valjan.Originalna dokumentacija predloženih kandidata, želela bih da informišem javnost, nalazi se u službi Odbora za kulturu i informisanje i dostupna je na uvid svim narodnim poslanicima. Znači, svih 250 narodnih poslanika su imali prilike da iskoriste pravo i bili i bili su im dostupni podaci koji su vezani kako za biografije, tako i sva ostala dokumentacija koja je bila potrebna i koja je bila definisana javnim pozivom.Danas ja neću analizirati pojedinačne biografije predloženih kandidata za članove Saveta REM ali ću istaći zašto je važno da ovo telo radi u svom punom kapacitetu. Želim da vas podsetim da je set medijskih zakona donet avgusta meseca 2014. godine, da je više nego pozitivno ocenjen od svih relevantnih institucija, najpre od Evropske komisije, zatim i od ostalih domaćih i stranih institucija u Srbiji i inostranstvu, a na nama narodnim poslanicima je da kao i ostale zakone, i ove zakone, da se staramo o njihovoj primeni i poštovanju u praksi.Na osnovu člana Zakona o elektronskim medijima, REM je osnovano Zakonom o elektronskim medijima. Regulator je samostalna nezavisna regulatorna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, koje vrši javno ovlašćenje u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji, unapređivanje kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, zatim doprinos u očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja. Zatim, u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija u skladu sa odredbama ovog zakona na način primeren demokratskom društvu.Znači, ovo su odredbe koje su ušle u sastavni deo Zakona o elektronskim medijima, koji smo usvojili 2014. godine. To je procedura koju želimo da ispoštujemo kada je reč o popunjavanju, odnosno izboru Saveta regulatora, želim da podsetim širu javnost, ima devet članova. Oni se biraju iz redova uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti REM. Znači, tu su zastupljeni medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija. Član Saveta bira se na period od pet godina, sa mogućnošću da još jednom bude ponovo reizabran na tu funkciju. Članove Saveta bira Narodna skupština. Stoga pozivam sve svoje kolege narodne poslanike da iskoriste svoje pravo u danu za glasanje i da se shodno svom nahođenju za predložene kandidate.Sada bih se osvrnula na jednu pojavu koja je jako, da tako kažem, uzela maha na političkoj sceni Srbije. Reč je o maniru pojedinih narodnih poslanika da na svaki način pokušaju da diskredituju politiku Vlade Republike Srbije i premijera Aleksandra Vučića. Poslednji primer možete videti iz novinskih objava ovih dana je situacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kada je srpskoj delegaciji blokiran rad usled pritužbi DS, odnosno jedne poslanice koja više nije deo ove delegacije. Znači, manir narodnih poslanika je da se na svaki način diskredituje rad Vlade, rezultati Vlade koju predvodi Aleksandar Vučić.Građani Srbije su se na poslednjim izborima, to želim da vas podsetim i to želim posebno da istaknem, su se odlučili koga podržavaju. Sastav parlamentarnih delegacija i ostalih radnih tela odražava volju naroda, jer su narodni poslanici na osnovu proporcija osvojenih mandata zastupljeni u ovim radnim telima.Takođe, telima.Takođe, želela bih da ukažem na još jedan fenomen na javnoj sceni Srbiji. Ako ste npr. stranac koji je na proputovanju kroz Srbiju i koji posmatra elektronske medije bar na jedan dan, da ste taj stranac, on bi stekao mišljenje da je premijer ili predsednik države Srbije neko drugi, a ne gospodin Nikolić Vučić.Paradoksalno je, takođe, da politička koalicija koja je ubedljivo pobedila na izborima 24. aprila 2016. godine bude najmanje zastupljena u pojedinim medijima. Građani su dali apsolutno poverenje listi Aleksandra Vučića, njegovoj politici, ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, a kada pogledate pojedine medije ili kada uradite prostu kvalitativnu i kvantitativnu analizu medijskog sadržaja pojedinih medija, pomislili pomislili biste da je neko drugi u Srbiji preuzeo odgovornost za vršenje vlasti.Najveće uvrede, najveće neistine možete naći o poslanicima vladajuće koalicije. Možete takođe naći uvrede i neistine i o članovima Vlade, ali ubedljivo visoko rangirano na listi uvreda su uvrede koje idu na račun premijera, neistine o njegovoj porodici, članovima njegovog

da nastavimo proces započetih reformi u oblasti informisanja, da nastavimo sprovođenje medijske strategije u celini, da završimo proces povlačenja države iz medija, da iznađemo održivo rešenje za funkcionisanje javnih propisa.Još jednom, ključna reč koja nam svima često nedostaje je odgovornost. Moramo uvesti odgovornost kako za javno izgovorenu reč, zatim odgovornost za profesionalno obavljanje poverenog posla, bez obzira na kojoj se funkciji nalazili, ali moramo uvesti i odgovornost i za trošenje našeg novca, novca građana Srbije. Da li se mi danas nalazili u Narodnoj skupštini ili Vladi ili u javnom servisu ili na čelu neke druge institucije, moramo imati odgovornost za finansijska sredstva koja dolaze iz budžeta Republike Srbije. Zahvaljujem. Izvolite. **Sonja Pavlović** Povreda Poslovnika, član 106, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, ali ne kod ove govornice.Ja vas najlepše molim, poštovana predsednice, pošto ste vi ti koji možete povrediti Poslovnik, to smo od vas naučili, u više navrata ste izjavili da biste bili najsrećniji da ovde bude red i da budemo u temi. Pitam vas – šta vas sprečava da sami ispunite tu želju, a i svima nama, kako bi do kraja ove i narednih sednica ostali u temi?

Znači, pustite da ljudi govore u debati tako kako je juče započeto. Da li je greška moja, pa sam trebala da sečem odmah na trećem govorniku koji je počeo da govori o Aleksandru Vučiću i Vladi,

možete da priđete, vodim sednicu posle ćete, sačekajte samo.Hvala vam.Samo momenat da pročitam Tatjanu Macuru, neka se spremi Aleksandra Tomić. Izvolite.

vreme.Veoma kratko, pošto želim da podržim vaš stav da treba da se govori o temi i da se oslonim na ono šta je prethodnica govorila o odgovornosti za javnu reč, koja bi valjda, pre svega, trebala da se odnosi upravo na nas.Dakle, ceo dan vidim da provejava ova primitivna šala u odnosu na to šta se događalo u Savetu Evrope. Mislim da je to krajnje neumesno i neadekvatno. Radi se o osobi koja godinama uspešno predstavljala Srbiju u ovoj velikoj međunarodnoj organizaciji, koja je dala izjavu da nije ni na koji način uticala na procedure u Savetu Evrope, niti je to moguće u jednoj tako ozbiljnoj organizaciji.Ako poslanici SNS zasnivaju svoje stavove na osnovu kuloarskih dojava u Savetu Evrope, neka se na tome i zadrže. Činjenice, ukoliko žele da utvrde, neka se obrate socijalističkoj grupi Saveta Evrope koju čine poslanici iz 47 država Evrope Evrope koje su članice ove važne organizacije.Tako da vas molim, držite se činjenica, a te defamacije ličnosti koje ste počeli ponovo da činite poslednjih dana, pokušajte da zaboravite to ne pripada dostojanstvu ovog parlamenta.

Pravo na repliku sam dobila zato što se nije odnosilo ovo na repliciranje prethodnoj govornici, nego se govorilo o mojoj izjavi ovde juče, datoj i medijima, ali i ovde kada sam upoznavala čitav plenum sa situacijom oko statusa, odnosno mandata i akreditiva naše delegacije u Savetu Evrope. Ovo sada što je poslanica iznela apsolutno ne odgovara potpunoj istini. Ne želim da bilo kakva ljaga padne na našu delegaciju, čiji su osporeni mandati, odmah prekjuče zvala i rekli i izneli podatke koji su dobili u samom Savetu Evrope.Svi

niti DS ima mandat člana ili zamenika u našoj stalnoj delegaciji u Savetu Evrope. Sama je u svojoj izjavi rekla - neformalno jesam. Neformalno je bilo dosta, jer je ona potpredsednica u Evropskoj socijalističkoj grupi i ona je svoje kolege upoznala sa činjenicom da DS nema svog člana u toj delegaciji. Juče se poslanik iz Velike Britanije, koji je dobio taj zadatak ispred svoje grupe da iznese pred plenum i podršku od 15 poslanika, na Komitetu izvinio, jer nije bio upoznat, detaljno, detaljno, sa našom procedurom, sa brojem glasova i brojem mandata koji su pojedine poslaničke grupe, odnosno liste osvojile i činjenicu da DS je treća ili četvrta po veličini ovde od strane opozicionih stranaka.Ja ovo govorim samo zbog javnosti, jer imam utisak da dobro znaju poslanici DS po kojoj proceduri se ovde radilo, da su glasali na kraju za sastav delegacija, ali da je ipak primedba otišla posebnim kanalima u Savet Evrope, što zaista nije korektno.

Molim vas da se ne zloupotrebljava replika kada padne na pamet predsednici Skupštine da govori o onome o čemu ona hoće da govori. Želim da se glasa o ovoj povredi Poslovnika. Hvala vam. Predsedavajući nije povredio Poslovnik. Dao mi je repliku zato što prethodna replika nije bila upućena uopšte

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 106. stav 3: „Za vreme govora narodnih poslanika i drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.“Član 1. tačka 4) kaže: „Opomena se izriče narodnom poslaniku ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora.“Ceo dan, sve vreme mi gledamo jednu poslaničku grupu, koju ja nazivam „nikad im dosta nije bilo“, koji na raznorazne načine ometaju govornike, što se desilo i za vreme izlaganja prethodnog govornika.Ja nisam posebno dirnut, niti me zabrinjava njihova koreografija, koja je primerena navijačkim grupama i tamo Južnoj Koreji…

Dakle, neprimereno je i predviđena je kazna opomene.Tražim da vi to pravilo primenite, posebno prema vođi grupe, koju ja zovem „nikad im dosta nije bilo“, zato što govornici govore on šeta ovde kao kočen paradajz i na taj način dopunski ometa kolege i koleginice koji govore. Hvala. **Maja

Dame i gospodo, nakon što smo ovde detaljno apsolvirali nekoliko članova Poslovnika, ja bih da se vratim na temu o kojoj je danas reč. Danas biramo članove Regulatornog tela za elektronske medije.S tim u vezi, ja bih se osvrnula na biografiju i dosadašnji učinak jednog od kandidata. Naime, mr gospodin Goran Peković ima zaista sjajnu biografiju, iza sebe ima jedan veliki rad i veliki doprinos, kako u medijima, tako i u sistemu obrazovanja i mogu da kažem da njegova biografija, po svemu sudeći, ukazuje na to da je on cenjen gospodin.Moglo se zaključiti, nakon što je izabran za člana nekadašnjeg RRA 2009. godine, odnosno moglo se očekivati da će on biti jedan od onih nepristrasnih, savesnih i odgovornih članova ovog važnog Saveta.U

izriče opomenu jednoj humorističkoj emisiji, odnosno emisiji koja se zove „Mentalno razgivanje“, pod izgovorom da RRA uvek reaguje kada nešto izlazi iz okvira humora. U toj emisiji, da vas podsetim, govorilo se o predsedniku Republike Srbije. Ovakvim sporadičnim opomenama, mi u stvari stičemo utisak da se novinari na jedan jasan način sankcionišu za prikladan ili neprikladan način humora. Ova emisija je samo jedan od primera na koji način se sankcioniše svako pominjanje vlasti u negativnom kontekstu.Istovremeno se sadašnji REM u kome je nastavio svoje članstvo gospodin Peković, ne obazire ne sankcioniše sadržaj u emisijama kakvi su rijaliti programi koji šalju daleko veći broj loših poruka, a koji jedino imaju za cilj da pažnju javnosti preusmere sa veoma važnih dnevno političkih tema, ili se sankcionišu emisije ili autori emisija koji su pokušali da svom novinarskom pozivu prilaze odgovorno i da poštuju profesiju. Tako danas nemamo emisiju kakva je „Utisak nedelje“.Na

i sa punim pravom sadašnja javnost može da dovede u pitanje nezavisnost ovog kandidata.Moj najjači utisak danas je poražavajući uticaj političkih moćnika na nezavisnost medija uopšte. Utisak mi je i to što još uvek nemamo izveštaj o izbornoj kampanji iako smo tokom čitave izborne kampanje gotovo svakodnevno slušali kako se REM svakodnevno i sastaje. Kako je ovo samo ponovno kandidovanje gospodina Pekovića za člana nekadašnjeg RRA, sadašnjeg REM-a, izazvalo niz intrigantnih situacija na Odboru za kulturu i informisanje, to samo znači da je gospodin Peković prepoznat kao neko ko odlično razume potrebe, ili neko ko odlično čuje poruke političkih moćnika i čije će interese nastaviti da štiti svojim delovanjem u sadašnjem sastavu saveta.

dosta smo toga čuli kada govorimo o kandidatima, ali da ponovimo, znači, odbor je doneo odluku da Milan Petković, Biljana Ratković Njegovan, Goran Peković, Velimir Milošević su u stvari lista kandidata za člana Saveta REM-a, koja se predlaže iz organizacija koje zajedno čine ovlašćenu listu predlagača. Biramo dva člana. Ali, ono što treba reći, sigurno da je na osnovu izlaganja i koleginica koje su članovi Odbora za kulturu i informisanje, procedura obavljena perfektno, da ono što je sigurno moglo da se čuje na tom odboru o razgovoru kandidata je jedna konstruktivna debata i razgovor o tome koji je kandidat bolji i na osnovu čega ćemo mi tek doneti odluku. Naša poslanička grupa će pre dana za glasanje imati sastanak poslaničke grupe i tada, praktično odučiti za koje kandidate ćemo glasati.Ono što je važno reći da REM kao regulatorno telo prema svojim nadležnostima treba da obezbedi da svaki medij medij obezbedi slobodno, objektivno, istinito i blagovremeno informisanje, ali da ljudi koji, praktično će raditi ovaj posao treba u svakom trenutku prevazilaze i svoje lične animozitete unutar same institucije, ali i lične stavove, koje jednostavno svako od njih ima, i jednostavno rešava probleme koji su se sigurno tokom ovih godina nataložili.Problemi koje treba ljudi koje ćemo izabrati da rešavaju koji su praktično bili nekada, a nekada su se problemi odnosili na ono da nisu radili svoj posao, jer nisu smeli da rade svoj posao, jer je politički uticaj do 2012. godine toliki da njihovo mišljenje nikada ni u jednom trenutku nije smelo biti donešeno, a da nije bilo odobreno od najviših instanci tadašnje vlasti do 2012. godine.Današnji problemi se odnose na rešavanje nametnutih problema. Nametnutih problema u javnosti koji se vode pod nazivom, cenzura, autocenzura, diktatura. Da otvorimo priču i o cenzuri, i o tome da EU je dala pozitivno dala pozitivno mišljenje na čitav set medijskih zakona koje je usvojila ova Narodna skupština. Da je u izveštaju o napretku Srbije od strane Evropske komisije i za prošlu i za pretprošlu godinu pohvaljen, praktično, napredak, čuli smo i od moje koleginice, da postoje organizacije koje su radile izveštaj, i da je Srbija napredovala za osam mesta u ovoj oblasti.Kada oblasti.Kada pričamo o cenzuri, prosto, u državi u kojoj su i predsednik države i premijer države predstavljeni od strane mnogih medijskih kuća, ali i štampanih medija, na najgori mogući način, sa iznešenim gadostima koje se odnose po ličnoj osnovi, na članove porodice, da to jednostavno nije karakteristika država u kojima postoji cenzura. I navedite mi jednu državu u kojoj ovakav vid cenzure postoji.Sa druge strane, kada govorimo o istraživačkom novinarstvu, očito je potreba stranaka bivšeg režima bila da pozovu u pomoć određene nevladine organizacije koje su napravljene isključivo zbog toga da bi se bavili plasiranjem neistina i laži. Kada uzmete dve godine i pogledate kolike su te laži bile potpuno je razumljivo bilo što je SNS organizovala izložbu necenzurisane laži, gde ja za dve godine pregledala sve naslove koji su bili i konstatovali da ih ima 6732 od kojih je izložila svega 2523 naslova, direktno od svih onih medija koji su imali mogućnost i dali svoja određena viđenja, ne samo premijera kao čoveka koji vodi Vladu Republike Srbije i državu Srbiju već i na ličnoj osnovi gde su navedeni navedeni privatni podaci, gde su navedeni ljudi iz njegovog najbližeg okruženja koje nije zabeleženo ni u vreme gospodina Tadića, ni u vreme gospodina Koštunice, pa čak ni u vreme gospodina Slobodana Miloševića.To je činjenica i fakat koji ne možete promeniti. Da određene nevladine organizacije koje se bave istraživačkim novinarstvom tipa BIRN, tiša BIROT su finansirane po određenim projektima od strane EU, po projektima medijskog praćenja po određenim temama, sada imamo i žutu patku koja se bavi medijskim praćenjem određenog rada gradskih struktura. Vidite da postoje orkestrirane laži koje se plasiraju na medijskoj sceni Srbije.To na medijskoj sceni Srbije.To je ono od čega ne možemo niko da pobegne u Srbiji i to je ono što su dokazi ka tome da su oni koji su vladali do 2012. godine izgubili izvore finansiranja u kojima, pogotovo onih medijskih kuća koje su do tada po principu plati pa ću da te reklamiram, vodili svoje političke kampanje, vodili svoje lične kampanje kao uspešni privrednici, imali određene ne samo medijske kuće, nego čitave grupe koje su bile posrednici za instaliranje određenih programa, kao što su rijaliti programi i praktično su začetnici takvog jednog kreiranja javnom mnjenja u Srbiji.Danas su najveći kritičari svega toga, danas su najveći kritičari i izložbe koju je SNS počela da prikazuje Srbiji kao dokaz o tome kako izgleda medijska slika u Srbiji i čime se sve bave političke strane. Ono što još treba reći, kada govorimo o autocenzuri treba reći da se Srbija danas suočava da medijske kuće trče za novce, trče za izvorom finansiranja. Zbog toga su u tom svom putu krenule ka popularizaciji tema koje u društvu izazivaju senzaciju. U toj popularizaciji došli su do toga da određene emisije tipa rijaliti, koji svi ovde osuđujemo i cela javnost osuđuje, su popularnije nego političke emisije. Na to ne možemo da utičemo.Možemo da utičemo da se one emituju, jer je to tržište, da se oni emituju u vreme kada jednostavno je gledanost jako mala, ali ne možemo da utičemo da tržište radi svoje.Ono na čemu treba da utičemo da kvalitet uopšte medijskog programa, a i da u tome pomogne REM, mora da bude bolji, mora da postoje određeni kriterijumi po kojima će uopšte takvi programi biti emitovani i da jednostavno i kao poslanici dignemo glas da svi oni koji žele takvo tržište treba jednostavno da daju svoje viđenje uopšte cele medijske slike u Srbiji da ona treba da bude bolja i da naša deca treba da uče mnogo bolje stvari nego da budu jednostavno opsednuti ovakvim rijaliti rijaliti programima.U tome mora da učestvuje i politička elita, ali i obrazovna, ali i roditelji koji jednostavno treba da kontrolišu svoju decu.Ono što bih još rekla, kada govorimo o autocenzuri, to je da određene emisije koje su ovde navedene da su skidane zbog političkog uticaja, ta činjenica jednostavno ne stoje. Evo zašto. Zato što onoga trenutka kada ste pustili tržište i kada neko želi da ide ka što većoj gledanosti, kao određena medijska kuća, onda ona prati te „piplmetre“. Ako se ustanovi da određene emisije nemaju određenu gledanost, svaki vlasnik određene televizijske kuće i elektronskog medija jednostavno tu emisiju će skinuti sa svog programa upravo zato što želi sve veći priliv u budžetu da bi imao što veće investicije u svojoj medijskoj kući. Tako da je potpuno opravdano zbog čega određene emisije nisu toliko gledane.Na kraju krajeva, reći ću vam sa određenim izborima, političkim kampanjama, vreme kada je došlo do toga da pričamo čak i o emisiji „Utisak nedelje“ u kontaktu sa narodom sve više smo čuli da jednostavno ljudi nisu mogli više ni da gledaju tu emisiju. Uvek su gasili i ta gledanost je povremeno opadala sve više i više i potpuno je logično bilo da je ta emisija jednostavno ugašena i ne samo ona.Ako pričamo i o „Trenutku istine“, kao što znate, ta emisija je u početku bila vrlo gledana do trenutka dok nije prešla praktično granicu dobrog ponašanja i kulture i u tom trenutku ljudi su takođe okretali kanal i čim je ta emisija počela da pada po svojoj popularnosti vlasnik je jednostavno promenio i ugasio ovakvu emisiju.Prema tome, kada pričamo uopšte o cenzuri u politici i kada pričamo o autocenzuri koja se odnosi u rijaliti programima u jednoj komercijalnoj osnovi pokušaj bivšeg režima je da izjednači te dve stvari. To nikada neće biti i nikada se neće pojednostaviti. U tome je razlika između nas i vas. Mi jednostavno politiku ne doživljavamo kao komercijalnu stvar i ne doživljavamo kao nešto što je za prodaju.Političke ideje treba da imaju zaista svoj medijski prostor, treba da budu na određenom nivuo komunikacije i treba da govorimo zaista realno sa činjenicama.Kada pričamo o cenzuri i kada pominjemo RTS treba reći RTS treba reći da ako govorimo o cenzuri evo samo primer jučerašnjeg Dnevnika RTS od pola osam. Skupština Srbije je prikazana od svih političkih stranaka, samo ne od strane poslanika SNS.Priča o tome SNS.Priča o tome da su problemi za verifikaciju mandata u Savetu Evrope bili i da je to jednostavno problem cele Srbije nije nijednom rečju pomenuta u tom Dnevniku. Treba reći da ako engleski poslanici socijalističke grupe, što je objasnila gospođa Maja Gojković, dolaze na određene odbore i traže stopiranje verifikacije mandata Srbije, onda je to problem Srbije. problem Srbije. Znači, nije problem DS, nije problem ni SNS, nego je problem neodgovorne politike onih koji šalju svoje predstavnike u Savet Evrope nezadovoljni time što su vladali tamo 15 godina pa bi hteli i dalje da budu na silu poslanici, ali građani Srbije im nisu dali to poverenje kada jedna poslanička stranka treća po redu po broju svojih poslanika nema prava da ima onda svog predstavnika u određenoj delegaciji.Prema tako nešto nikada niste mogli da čujete na RTS, probleme koje imamo kao država zbog neodgovorne politike bivšeg režima nikada nećete čuti na RTS, pa vas onda pitam – o kojoj cenzuri pričamo? Da li govorimo o cenzuri politike koju vodi Vlada i ova skupštinska većina ili pričamo o tome da su neki sebi dali za pravo uz pomoć određenih centara moći da jednostavno kreiraju javno mnenje tzv. spinovanjem i jednostavno pobunom javnosti i lažima koje plasiraju građanima Srbije.Građani Srbije su prepoznali šta je istina i svaki put na izborima daju svoj glas istini i tako je bilo i tako će biti i zbog toga SNS nema problem sa tim da izađe na izbore i kaže građanima Srbije za koju političku platformu treba da se opredele. sigurno podržati kandidate za REM koji će obezbediti u medijskom prostoru podjednaku zastupljenost i da istina uvek bude na političkoj sceni Srbije. Hvala.

Zahvaljujem se.Podsetila bih samo ukratko koje su to nadležnosti REM-a. Oni treba da vrše kontrolu i nadzor nad radom emitera. Takođe, moramo da govorimo i o kvalitetima i kvalifikacijama koje kandidati moraju da imaju. Jedan od uslova koji se navodi u statutu, kao i u Zakonu o elektronskim medijima kaže da kandidati treba da imaju stručnost, ugled, prepoznatljivost, kao i da imaju vrhunska dostignuća u oblastima kojima se

ako su se ti autori obraćali upravnim odborima, a upravne odbore kao što znamo postavlja uprava REM, upravni odbori su ćutali, da li REM tu ima odgovornost? Svakako da ima. Da li kandidati imaju odgovornost? Apsolutno da imaju, čak i u trenutku kada nisu članovi REM-a upravo zbog toga što su oni vrhunski profesionalci, vrhunski stručnjaci u oblastima kojima se bave.Vi ako pretendujete na neku funkciju morate svakako da imate odgovornost. Već su kolege pominjale koliko je odgovornost bitna. Dakle, vi kao kandidat morate stati u odbrani profesije, morate stati u odbranu svojih kolega.Emisije koje sam pobrojala nisu bile emisije u kojima su se pojavljivale starlete, nisu bile rijaliti emisije. Dakle, nisu imale nikakvog razloga da budu ukinute sa programa.Već sam podsetila juče, a ponoviću i danas da je emisija „Radar“ bila jedina emisija ovakve vrste u regionu, bila je izuzetno kritički nastrojena i apsolutno je jasno zbog čega je bila skinuta.Dakle, vi kao kandidat morate da se osvrnete na svako kršenje i zakona, ali i moralnih i etičkih postulata. Vi ste kandidat, ako vi tokom perioda kandidovanja ostanete nemi kao što je REM apsolutno nem, onda se vi automatski diskvalifikujete da budete član ovog značajnog regulatornog tela.Tako da u skladu sa tim će poslanička grupa Dosta je bilo i doneti svoju odluku u vezi sa glasanjem. Zahvaljujem se. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovane kolege, ja neću danas govoriti previše o samim biografijama kandidata, ali ću da izrazim nadu da će u narednom periodu Regulatorno telo za elektronske medije, kada počne da funkcionišu u punom sastavu, na značajno bolji način vršiti svoju funkciju, pre svega u nekoj vrsti kontrole medija i unapređenja kvaliteta medija.Mogu medija.Mogu da se složim da u prethodnom periodu REM nije u dovoljnoj meri uticao na to da se kritički odnosi prema nekim situacijama kada smo na različitim medijima imali scene koje nisu bile adekvatne i koje su mogle negativno da utiču na pre svega maloletna lica, dakle, situacije gde smo imali neke neprimerene sadržaje. Mi smo se složili iz poslaničke grupe SNS i čuli smo dosta komentara koji su išli i u kritičkom tonu prema REM-u, da je u mnogo većoj meri REM morao da ima tu vrstu kontrole medija i da neke takve situacije spreči.E sad, koliko REM može da utiče na podizanje kvaliteta medija i uticanje na to kakav će program neki mediji da emituju? Komercijalni mediji funkcionišu na nekom tržišnom principu. Njima je cilj da prodaju onaj proizvod koji gledaoci žele da kupe, pod znacima navoda da kupe. To funkcioniše bukvalno kao svako drugo tržište. Mislim da u tom smislu REM ne može da utiče na ono šta će određeni mediji da prikažu javnosti. Na javnosti je da proceni, odnosno gledaocima, da li to žele da gledaju. Da se u manjoj meri gledaju ti rijaliti programi, oni bi se u manjoj meri i emitovali. Prosto, mediji bi emitovali neke druge programe.Naravno, postavlja se i pitanje ko je uopšte uveo te rijaliti programe? Prvi „Veliki brat“ je emitovan 2006. godine. Sada imamo situaciju da su oni koji su uveli te rijaliti programe tobož mnogo zabrinuti za mentalno zdravlje nacije. Mene baš zanima koliko je poslanika u to neko vreme, 2008, 2009. 2010. godine, za ovom govornicom izražavalo tu zabrinutost, kada ste bili na vlasti.

REM-u.Takođe, bilo je dosta komentara na uticaj REM-a na objektivnost medija u izbornom procesu. Ja smatram da nikad nismo imali situaciju kao sada, da imamo nikad slabiju opoziciju koja je, po meni, nikad više prisutna u medijima u odnosu na svoju snagu. Sve vreme imamo iščuđavanje kako to stranka koja ima 50% podrške među građanima Srbije ima veću prisutnost u medijima od nekih stranaka koje su jedva prešli cenzus. Ja ne vidim šta je tu čudno. Bila je SNS u opoziciji pre pet-šest godina, i to je bila veoma ozbiljna opozicija. Bila je u stanju da skupi milion potpisa za izbore, da izvede preko 80.000 ljudi na ulice, da pobedi na lokalnim izborima u nekim veoma ozbiljnim opštinama, kao što su npr. Voždovac i Zemun.

se kaže da je premijer previše prisutan u medijima. Ja postavljam pitanje – šta je tu čudno? Šta je čudno da premijer jedne zemlje koji donosi najvažnije odluke za ovu zemlju, koji se sastaje sa najmoćnijim liderima na svetu, bude prisutan u medijima? Sasvim je logično da je to medijima zanimljivije nego da li se neko u opoziciji pet ili šest puta posvađao u jednoj sednici, ili da su se podelili na pet ili šest frakcija, ili da li je neki lider opozicije zavrnuo jednu stranu zemlju za milion evra poreza.Takođe kažete postoji cenzura, niko ništa ne sme da kaže o premijeru. Ja sada postavljam pitanje – koliko još tekstova treba da imamo u kojima se najbrutalnije vređa premijer, njegova porodica, njegov brat, njegov sin? Koliko moramo da imamo najbrutalnijih laži, a dokazano je da je svaka afera koju su fabrikovali bila neistina? Mislim da nikad više nego danas imamo različitih pojedinaca koji na društvenim mrežama otvoreno pozivaju na ubistvo premijera. Onda, kada sve to prikažemo na jednoj izložbi, kada prikažemo nekoliko hiljada takvih tekstova, takvih laži, takvih pretnji, onda je to opet problem.Dakle, još jednom želim da kažem da se nadam da će u narednom periodu, kada ovo telo bude radilo u punom sastavu, u značajno većoj meri delovati u okviru svojih nadležnosti, pre svega u smislu podizanja kvaliteta i kontrole medija, a opoziciji želim da kao i do sada bude što više prisutna u medijima, jer što ste vi više u medijima, to će građani teže da zaborave i uvek će da se podsećaju kakvu ste štetu naneli Srbiji i kakav ste pustoš ostavili iza sebe. Hvala.

zloupotrebite pravo po Poslovniku, budite sigurni da ću da primenjujem odredbe Poslovnika koje se odnose na zloupotrebu Poslovnika.Jeste

bih želeo da znam na osnovu čega vi prejudicirate o čemu ću ja govoriti. Želeo sam da reklamiram član 106. Poslovnika, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Nisam upoznat sa činjenicom da se ovde vodi pretres o opoziciji, o podelama unutar bilo koje opozicione partije, a kamoli o blaćenju opozicionih partija, o čemu je govorio prethodni prethodni poslanik.Zbog toga sam želeo da se javim za reč i hvala vam što ste mi dozvolili da se javim, da reklamiram član 106. Samo vas ubuduće molim, kao što je to uradio gospodin Đurišić, moj kolega iz SDS-a, da date poslanicima reč, bez obzira da li su vlasti ili su opozicija, i da imate isti tretman prema svim opozicionim poslanicima, kao i prema poslanicima koji su iz vladajuće garniture. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Milojičiću.Vi ste reklamirali sad član 106, a inače, koliko sam razumeo,

i, osim i kandidatima, govorio je i o tome kako je u prošlosti radio taj nezavisni organ i imao svoje primedbe na uticaj sadašnje opozicije na njegov rad. U čemu je sad tu

razgovaramo o REM-u, razgovaramo o stanju u medijima, i interesantno je da smo se složili očigledno i sa strane poziciji i sa strane opozicije, iz drugačijih razloga, da je stanje u elektronskim medijima katastrofalno. Očigledno poslanici vladajuće pozicije misle da je katastrofalno je katastrofalno zato što oni nemaju dovoljno prostora na televiziji. Objašnjavaju da ni premijer nema dovoljno prostora, a čuli smo čak i neverovatna objašnjenja koja kažu – kad bi neko gledao televiziju u Srbiji, mislio bi da da premijer nije Vučić, nego je neko drugi. To je njihova primedba.Naša je malo drugačija. Mi mislimo da je potpun medijski mrak, da opozicija nema priliku da iznese svoja mišljenja i za to je kriv zaista REM. Zadatak REM-a je da vodi računa o tome da recimo u izbornoj kampanji bude ravnomerna zastupljenost. Izveštaj OEBS-a o tome jasno govori. Rezultat izbora je direktna posledica takvog stanja u medijima. Nažalost, to se tako nastavlja. Ja od izbora do danas nisam bio nijednom na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.Što se tiče članova REM-a, mislimo da će nastaviti ono što rade sadašnji članovi REM-a. To njihova biografija i sve čime su se bavili do sada potvrđuje, a to je da će slepo slušati izvršnu vlast i način na koji vlast kontroliše medije u stvari preko budžeta, odnosno finansijski. Ako 30 do 40 posto prihoda nekog medija zavisi od države, ako govorite nešto protiv države, oni vam zavrnu taj novac. Hvala.

Član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi ovde nismo jednu jedinu reč čuli o tački dnevnog reda. Zašto sam se javio? Zato što dotična gospoda konstantno ovde nama drži lekcije kako bi trebalo da se ponašamo, naravno, gušeći parlamentarizam na takav način i konstantno nam govore kako bi trebalo da budemo u temi. Pa evo sada smo čuli izlaganje šefa poslaničke grupe koji je grubo povredio Poslovnik i reč jedinu o temi nije rekao. Pričao je o svemu, samo ne, naravno, o temi. Bili ste dužni, naravno, da ga opomenete, tako da bih vas zaista zamolio da oni nam više ne drže lekcije jer nisu ni profesori, niti smo mi ovde njihovi učenici. Hvala vam.

to pozivanje na temu evo ovako izgleda. Ako imamo kandidate za sudije koje bira Skupština prvi put, govori se o stanju u pravosuđu, ako imamo kandidate koji se biraju za tužioce i njihove zamenike, govorimo o radu tužilaštva. Tako da ne vidim da je prekršen Poslovnik ako neko govori o radu REM-a. Očigledno je da da njegovim radom nisu zadovoljni ni vlast, jer pozicija ne postoji, nego vlast, i poslanici koji podržavaju Vladu i opozicija, to postoji i bivši režim. Znači, i jedni i drugi su nezadovoljni radom REM-a, što izgleda meni uliva nadu i poverenje da taj državni organ će možda u budućnosti da radi kako treba.Reč ima narodni poslanik Marko Blagojević.

diskusija o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije pretvorila se, očekivano, u diskusiju o stanju u medijima. Analizirajući temu stanja u medijima, možemo da primetimo da se samo jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom drži neutralno u odnosu prema vlasti, a većina ostalih učestvuje u neretko sinhronizovanim napadima na SNS, dok su dok su za preostali deo uspesi Vlade periferne vesti koje se ne mogu čuti u udarnim terminima koji su rezervisani za oštre kritike, spletke, laži, rijalitije, kič i šund.Da vas podsetim samo na udarnu vest od 26. maja na RTS-u, u dnevniku je prva vest bilo mišljenje hrvatskog analitičara Davora Đenera, da bismo kasnije tokom dnevnika mogli da saznamo i ne tako važnu vest da se predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.Ako postoji cenzura u Srbiji, onda bi dokaze za to morali da čujemo bar u ovom domu, u kom se nalaze predstavnici skoro svih političkih stranaka i pokreta u Srbiji koji nešto znače ili su nekada nešto značili na našoj političkom sceni, čak i oni koji su po podršci u narodu na nivou statističke greške. Ali, dokazi i optužbe se svode na već viđene teme upravo iz medija, uglavnom intrige, manipulacije, senzacionalističke poluinformacije.Čiji

Jasno je da to ne može niko, prema tome, fama o cenzuri i monopolu je nedobronamerna, jer je neistinita. Plasiranje priča o monopolu i cenzuri šteti imidžu Srbije jer se poručuje da u Srbiji umesto demokratije vlada totalitarni režim i autokratija, a mnoge su bitke pred nama. Podsećam vas na one koje smo dobili. To su međunarodne bitke, Unesko ili ova sramota sa jučerašnjim skandalom u Savetu Evrope i lažima koje smo čuli.Potrebno je da se upristojimo i da raspravu dignemo na nivo suštine o značaju medija,

zemlja.Ovde je dosta rečeno i o predloženim kandidatima koji su u stvari tema. Siguran sam da je svima jasno da SNS nije umešana u predložena rešenja, kao što će glasanje potvrditi da ne želi da utiče na nezavisnost Nije odugovlačila, pregovarala, niti na bilo koji drugi način uticala na kandidate.Verujem da kandidati prate naše izlaganje i zato želim da ih podsetim, i njih i javnost i vas, dame i gospodo poslanici, da je njihova obaveza, pored ostalog, da podstiču razvoj stvaralaštva u oblasti medija, da podstiču razvoj profesionalizma i visokog stepena obrazovanja zaposlenih u elektronskim medijima, kao i unapređenje uređivačke nezavisnosti i autonomije pružalaca medijskih usluga i najvažnije – da podstiču očuvanje i zaštitu srpske kulture i jezika, kao i nacionalnih manjina.Zato apelujem na izabrane i buduće članove Saveta REM-a da budu svesni da mediji imaju jednu od vodećih uloga u našem društvu, ulogu kolektivne savesti, da su zato dužni da utiču na podizanje profesionalizma i društvene odgovornosti, da su dužni da vode računa o kvalitetu, zastupljenosti i afirmaciji naše kulture, nauke, obrazovanja i istorije, da su dužni da pokažu brigu o Srbima u regionu, dijaspori, krađi našeg nasleđa, prekrajanju istorije. Siguran sam da ništa od navedenog nije stav s kojim se nećemo svi složiti, naročito u ova teška vremena po naš narod i našu državu. Zato i podsećam one s čijim smo se biografijama upoznali da im niko ne može zabraniti da budu rodoljubi. Sve vas podsećam na reči Mihajla Pupina, da kada ljubav prema otadžbini zamre, onda i država mora umreti.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, da kažem samo vrlo kratko i ja iz nekog ličnog ugla, nekog ko je predsedavao na poslednjih nekoliko sednica Odbora za kulturu i informisanje i nekog ko je, kao i ostale kolege iz našeg odbora, prihvatio vruć krompir da ispravlja tuđe greške, nerad ili propust.Zahvaljujući našem zajedničkom radu i saglasju danas imate šest kandidata za koje ćemo uskoro imati, danas, sutra ili prekosutra, ne prejudiciram, mogućnost da se opredelimo za tri od njih koji će nakon toga postati članovi REM-a. Više, nadam se, neće biti zamerki da šest nije dovoljan broj da bi REM radio na ispravan način, iako je po zakonu šest članova zaista dovoljno i ničim nije bio ugrožen rad REM-a ni do sada. Ali, ovaj saziv i ova vladajuća većina ispraviće i greške nekih naših nekih naših prethodnika.Dakle, 9. septembra smo imali sednicu na kojoj smo i dobili predloge ovlašćenih predlagača. Sa nekima smo od kandidata imali priliku i da razgovaramo. Jedna od lista kandidata je svakako lista na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji koji su se usaglasili i pred nas izašli sa dva imena i dva kandidata, to su gospođa Biljana Ratković Njegovan i Goran Peković. Zaista su svi članovi Odbora iskoristili svoje da im postave određena pitanja iz njihovih biografija, šta su do tada radili, radili, da li na ovaj ili onaj način i kako vide svoj angažman u REM-u, ako budu bili izabrani. Mogu da vam kažem, oba ova kandidata su vrlo relevantna i svi smo se saglasili da će plenum imati vrlo težak posao da se opredeli za nekog od ova dva člana. Meni je izuzetno žao što u ova dva dana nismo govorili o kvalitetima Biljane Ratković Njegovan i Gorana Pekovića lična tumačenja odgovora koje smo postavljali ovim kandidatima što naravno nije zabranjeno, ali nije sve baš bilo tako i nisu kandidati baš tako odgovarali kako ste imali prilike da čujete. Njih dvoje su manje-više, vidim na ovom plenumu, nisu mnogo sporni iako je utisak sada već uveliko uvrežen, da su se poslanici opozicije nekako unapred već opredelili i da današnje rasprave nije moralo ni biti, jer tačno vidimo koga napadaju, ko im to od kandidata smeta, a očigledno niko iz vladajuće većine nije ovde u diskusijama rekao da će glasati za bilo kog od ovih poslanika. Koliko sam upoznata, konsultacije u poslaničkim grupama vladajuće većine će biti tek kada završimo raspravu i mi ćemo se onda dogovoriti ako dogovor uopšte može da bude. Zašto to kažem? To ću vam reći kada dođemo do ovih kandidata čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.Ono što smo 9. septembra 2016. godine takođe razmatrali, to su kandidature nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine koje su nam predložili gospodina Sinišu Isakova i Đorđa Vozarevića. Želim da naglasim da niko iz vladajuće većine zaista ne poznaje ove kandidate, ne u tolikoj meri da bi mogli da iznose ocene kakve su iznošene ovde u pojedinim diskusijama i da odmah možemo da kažemo da neko valja ili neko ne valja.Bilo je zamerki zašto smo u plenumu, u prošlom sazivu glasali tako da nismo izabrali nijednog kandidata. To me stvarno čudi posle velikog političkog iskustva. Kako neko može da naredi da se opredeli ili da glasa. To bi bilo kao kada mi terali poslanike da glasaju samo za ili samo protiv kada su u pitanju predlozi nekih zakona, da nemaju pravo da budu uzdržani ili da nemaju prava da uopšte ne glasaju. Znači, pravo poslanika u prošlom sazivu, u ovom i dok god bude bilo demokratije u ovom obliku parlamentarnom, kako postoji u većini država sveta, da se opredele po svojoj savesti. Tako će biti i ovoga puta.Pitanja koja su postavljena gospodinu Siniši Isakovu i Đorđu Vozareviću su bila različite prirode. Imala sam samo jedno pitanje, zato što su poslanici prosto nasrtali na jednog od kandidata.Ja ih ne poznajem, ne znam nijednog. Prvi put sam ih videla onda, pa sam morala više puta da pitam kako se ko zove da bi mogla da vodim sednicu. Znači, sva su pitanja bila usmerena ka, ako se ne varam vi me ispravite, ka Đorđu Vozareviću. Kao da se neko već opredelio za gospodina Sinišu Isakova, tako je izgledala ta sednica. Onda pošto su Đorđa Vozarevića pitali neke lične stvar, privatne stvari, da li poznaje, nema tajni, Gorana Karadžića, pa da li poznaje ovoga ili onoga, sama sam se deklarisala kao osoba koja poznaje Gorana Karadžića. Novi Sad je jako mali grad i mi se svi poznajemo i poznavati nekog ne znači ama baš ništa. Ali sam zato i ja pozvala da mi odgovori na pitanje, gospodin Siniša Isakova, da li on možda poznaje nekoga u politici izvan politike itd, i došli smo do činjenice i do čitanja pažljivo njegove biografije, da je on bio i visoko politički profilisan i opredeljen. Što ga ne diskvalifikuje? Nisam poslanik političar koji smatra da nekoga profesionalno diskvalifikujemo time što je hrabar i opredeljuje se da bude u nekoj političkoj stranci. Niti je to nešto pohvalno kada vam neko kaže – ja nisam ni za koga, ja se ne bavim politikom. Politika je sve, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu.Naravno, gospodin Vozarević, rekao – pa, jeste, pa radio sam u pokrajinskoj vladi Bojana Pajtića, bio sam pomoćnik, itd. Tako smo dobili i taj odgovor na pitanje da je i on politički opredeljena ličnost i da kada pitamo jedne, treba da pitamo svakoga da li su politički opredeljeni, koga poznaju, sa kim su se družili, a i u biografiji šta su to radili i koje godine.Znači, sa pozicije vlasti mislim da je i taj kandidat mogao mnogo da utiče da medijska slika, ako ćemo uzeti kriterijume koje smo imali u ova dva dana, da političari mogu da utiču na sve. Smatram da je i on onda mogao, kao neko u Vladi AP Vojvodine, da značajno utiče da medijska slika u Srbiji prosto bude kao neka bajka i da nemamo nikakve rijalitije, da nemamo navijanja, na primer za Borisa Tadića u to vreme, da nemamo „Blica“ u kampanji sa 12 stranica jednu za drugim sa Borisovim likom i delom,

kao što ste radili i vi ili niste uopšte radili. Znači, ima ljudi koji su bili u raznim vladama nekada i jasno politički definisani i svaka čas.Imam i onu listu kandidata, opet nam se to spočitavalo – pa niste hteli da glasate, pa niste hteli da glasate. Pa, eto nismo hteli da glasamo u prošlom sazivu ni za jednog kandidata, smatrali smo da nisu dobri. To se odnosi na Skupštinu AP Vojvodine koja nam je predložila, plus što je to bilo na poslednjoj sednici kada smo svi znali da idemo na izbore i sad treba brzo da glasamo za nekoga, a raspuštena je Skupština AP Vojvodine i da i da verifikujemo ono što je sada neko ko je u dalekoj manjini tamo, političkoj, želeo da nam servira. E, to nećemo.Treća grupa, Milan Antonijević, Snežana Stojanović Plavšić, ciljevi i ostvarivanja slobode izražavanja i zaštita dece i predložila sam gospodina Milana Antonijevića i Snežanu Stojanović Plavšić, koja je takođe politički profilisana ličnost, poslanica u više saziva, G17+, državni sekretar u Ministarstvu informisanja, niko je ovde nije spomenuo, a to je bilo do skora. Mi se samo sećamo šta se dešava danas. Da li je gospođa Plavšić mogla da utiče na medijski sliku ako je to već bila struka struka i da li je mogla da bude za ili protiv rijalitija. Barem da čujemo neku izjavu njenu kao predstavnika tadašnje Vlade Republike Srbije, ja oštro osuđujem ove rijalitije koje ima.Iskreno se nadam da ljudi koje ćemo izabrati ovih dana, da će upotpuniti rad REM-a i da će snagom svog uticaja uraditi ono što po slovu zakona REM treba da radi. Da li je to uticaj da bude manje rijalitija o kojima se govorilo, da bude više kulturnih sadržaja, da nekoga bude više ili manje u informativnom sadržaju, ja ću tu staviti jednu granicu, jer ne znam koliki oni mogu da imaju uticaj na sve ovo što smo mi u ova dva dana čuli. Ali, ono što ću da kažem, to ću da kažem zbog javnosti.Kada

Premijer je bio Vojislav Koštunica, DSS. Po vašim diskusijama ispadne da je premijer trebao da učestvuje u tome da li će biti više ili manje. Vi ste rekli da to zaglupljuje ljude i da to radi sa namerom izvršna vlast. Znači, Vojislav Koštunica je hteo nas da zaglupi zajedno u koaliciji sa Borisom Tadićem i da Draganom Kojadinovićem kao ministrom kulture. Pobedio je neki pijanista, srećom. Svi su bili oduševljeni, ne zato što gledamo rijalitije, nego eto, pobedio je pijanista, kao da je to nešto pohvalno što je čovek iz kulture učestvovao u takvom nekom sadržaju.To nije bilo dosta. Godine 2007. godine idemo na VIP „Veliki brat“. Znači da je to gledao ogroman broj ljudi koji inače gleda B92. Tu je bio spektar uticajnih medijskih ljudi – Goga Sekulić, Dragan Marinković Maca, Peđa D. Boj, koji se skinuo go 2007. godine. Pa, gde ste bili vi svi koji kritikujete toliko rijalitije 2015. i 2016. godini? Olja Karleuša, Danijela Vranješ, šta sam već mogla da nađem pripremajući ovu diskusiju. 2007. kažu - druga sezona je prekinuta zbog tragične pogibije učesnika tog rijalitija. I toga nije bilo dosta.To vam govori, tu je Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije u dubokoj opoziciji, bez ikakvog uticaja na medije, prosto da mole boga da se pojave u najnegativnijem sadržaju, ali ipak da se pojave, čega je bilo da vam ne kažem do 2012. godine, katastrofa. Nije ni sad ništa bolje.Godine 2008. VIP, VIP, znači, nema kraja za vreme vladavine Demokratske stranke i njenih koalicionih partnera u kulturnim sadržajima silnim koji treba da oplemene prosto naše građane i da ih okrenu da više čitaju, da više idu u pozorište, da slušaju klasičnu muziku, pa su doveli Eru Ojdanića, Milića Vukašinovića, Zoricu Marković i pobedila je izvesna dama čiji je nadimak Mimi.

2009. godine, Boris Tadić, za koga smo govorili da je urednik svega i svačega, sada je Vladu preuzela kompletno Demokratska stranka sa nešto manje koalicionih partnera i poboljšali su medijsku sliku, pa su doveli Miru Škorić, Jelenu Karleušu, Filipa Kapisodu, koji je ubio kasnije pevačicu Kseniju Pajčin. To smo mi svi gledali za vreme vlasti Demokratske stranke, uticaja predsednika Vlade, predsednika države, a u to vreme već je ministar odbrane postao i vaš sadašnji predsednik.Znači, po vašim diskusijama, ne predsednik Srbije, predsednik vaše partije bio je ministar odbrane. Znam, na koncertu Zdravka Čolića me je kulturno podizao, od silne kulture u medijima, mahao rukom da ustanem da bi seo on. Nije problem. Imam veliko sećanje.E, to je utisak nedelje ove diskusije, da poslanici koji su ovde čitali lekciju vladajućoj većini kako treba uređivati medije, kako smo mi uveli u medije šund, kako mi imamo kako smo mi uveli u medije šund, kako mi imamo neku zločinačku nameru da zaglupimo naš narod, pa im serviramo silne rijalitije, a nema dovoljno informativnih emisija, kako mi utičemo na medije.

samo da vam kažem kolika je besmisao ove kritike, jer ubeđena sam da oni nisu uticali na VIP All stars ili na uvođenje „Velikog brata“ na B92 2008. godine, tako onda hajde da gledamo istim očima, ni Aleksandar Vučić, niti ministar kulture i prošli i ovaj neće uticati na to kako će biti uređivane naše televizije i naša medijska scena, a REM postoji od 2003. godine. Ko su članovi REM-a bili od 2003. godine do današnjeg našeg izbora? Kako Gordana Suša nije svoj glas digla da se ukinu ti rijalitiji? Kako danas niko nije spomenuo nijednog člana REM-a od 2003. godine, to su sigurno velike, ugledne ličnosti, koje su izabrali raniji sazivi ovog parlamenta,

i da imamo medijsku scenu po meri, da budemo iskreni, prema sebi, medijsku scenu po meri malog broja građana Srbije, i tu ne mislim na politička opredeljenja.Ako je nama tendencija da namećemo naš ukus, onda dobro, ali da nemamo dvostruke aršine.Ja pozivam kolege, kada dođe trenutak glasanja, da glasamo po svom ličnom opredeljenju i razumu, da ne trpimo nikakve pritiske da nešto moramo, niko ništa ovde ne mora, pa pri tome, ako neko neće da glasa za nekoga od ovih šest kandidata, on to i ne mora.Što

da sprovode proceduru onako kako treba. Onda nećemo imati po godinu dana praznine u izboru članova REM-a, niti bilo kog drugog tela.

Replika.)Na osnovu

vi testirate moje poznavanje Poslovnika. U Poslovniku kaže lepo – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime, evo, to čak tolerišemo, da se ne navodi ime i prezime, ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku kojoj narodni poslanici pripadaju, u toj poslaničkoj grupi u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe.Vi ne ispunjavate ni jedan ni drugi uslov.(Đorđe

vas, predsedavajući je predsedavajući. Koleginica Maja Gojković kada siđe dole u poslaničke klupe ne može da ima ograničenja time što je predsednik Narodne skupštine. Potpuno je ravnopravna sa vama, potpuno ravnopravna.Ako to u vaše vreme nije bilo, danas će da bude tako.Zatražite ponovo reč. Mislim da nema mesta nikakvoj nervozi. Mislim da vam to ja i pokazujem kroz pokušaj da odgovorim na ovo što smo čuli u 20 minuta i dva minuta replike, koju ćete mi, nadam se, dozvoliti da završim.Bez obzira gde sedi, gospođa Gojković je predsednica ovog parlamenta i zaista mislim da je potrebno zadržati taj nivo u kome nećemo analizirati sve učesnike svih rijalitija od 2006. godine Gde bi otišla ova rasprava ukoliko bismo išli na tu stranu, a posebno ko je kada i gde bio na koncertu da li Zdravka Čolića ili nekih drugih estradnih zvezda?Mislim da ova Skupština nije mesto za takvu vrstu rasprave. Pošto sam dobio informaciju o tome, vi ste se sreli sa gospodinom Šutanovcem na tom koncertu i dobro znate da je on bio tada sa svojom porodicom i prijateljima, pošto ste sedeli na tim mestima gde su oni kupili karte, sreli ste se, kupili su, i vi ste se pomerili, a to dobro zna i menadžer

Ja ću ovde stati. Pošto je ona govorila o predsedniku DS na takav način, ja govorim o tome da je ona naravno njega videla na tom koncertu, ali ja govorim o okolnostima u kojima su se njih dvoje sreli, i to je tačno da su se sreli, ali pod takvim okolnostima.Ono što je važnije, što je važnije, to je ta priča o utisku nedelje. Meni je zaista ovaj vaš nastup utisak nedelje. Vi ste imali prilike, kao predstavnici opozicije, da gostujete u tom istom „Utisku nedelje“ kod Olje Bećković, koja je otvarala prostor i za opoziciji i za vlast i bilo je

meni je neprihvatljivo da na takav način govorite o ljudima koji su obeležili značajno vreme u novinarstvu Srbije i značajno vreme u slobodi govora u Srbiji. Gojković** Hvala.Znam da morate da branite predsednika vaše partije. Ja to znam. Znam da ste dobili sms od njega. Istine radi, niko nije kupio kartu za tu ložu, pa svi su dobili karte od menadžmenta Zdravka Čolića. Ne morate da branite ono što ne mora da se brani, a nije došao sa porodicom samo, došao je sa 20 kobri i pokazivao je meni i roditeljima Zdravka Čolića ovako - da ustanem.

Hvala.Lepo je biti fin, a još lepše je sa kulturom.Dakle, „Utisak nedelje“, kao emisiju, kao formu, niko nije spomenuo u mom govoru. Ne znam zašto skačete svaki put kad se upotrebi sintagma utisak nedelje. Ja sam to rekla u nekom drugom kontekstu, ali ako baš hoćete da znate, pa tu emisiju nije ukinuo niko od nas, pa pravac kod stranog menadžmenta i pitajte zašto, kako? Nemojte da opterećujete parlament sa pojedinačnim formatima novinara koji su bliski vašoj političkoj opciji, pa vam opet verovatno urgiraju da ih svaki put spomenete.Govorili smo o formatu „Velikog brata“ i rijalitija dva dana i znam da boli istina. Za vreme vašeg režima je uveden „Utisak nedelje“, izvinjavam se „Veliki brat“. Za vreme vašeg režima, a REM postoji od 2003. godine. Ništa niste rekli članovima REM-a od 2003. do 2016. godine, uživali ste u tim formatima. Vašim ćutanjem ste odobravali da naše televizije, sve posle B92, počnu da emituju ovakve sadržaje.(Zoran vreme još nije prošlo.Godine 2006, 2007, imate nešto protiv što spominjem Peđu D. Boja koji se skinuo go 2007. godine u procvatu demokratije na našim medijima, pa onda ću da upotpunim listu. Tu su i Olja Karleuša, izvesna Danijela Vranješ, Dragan Marinković Maca, Goga Sekulić i Marta Keler.(Boško

prekinuli, ometali i zatražila je da se to vreme, dok je bila ometana, produži. Otprilike je tada na monitoru bilo 58 sekundi. Rekao sam neće vam se računati vreme, vreme vam se računa od sada. Ako želite, tehnički, meni uopšte nije problem, da oduzmem reč, da zatražim da je ponovo dobije, da bi vama na ekranu pisalo dva minuta. Mislim da smo ovako praktičniji.(Boško tako i kolega Ćirić je govorio 40 ili 45 sekundi preko dva minuta, jer su ga kolege poslanici ometali i ja sam produžio. Nemojte to da prebacujete.Izvolite, I ovo je bio jedan od dokaza da imamo ipak različite aršine, ali sada ste osetili kako se poslanici opozicije osećaju kada se dobacuje iz ovih drugih klupa. Slažem se da to nije dobra praksa, ali ste vi u mogućnosti sa vašim potpredsednicima da sprečite to.Još to.Još jednom se pozivate na stalne argumente, a to je šta je to bilo u prošlosti, na koji način se to vlast ponašala. Možemo da se složimo oko nečega da neke stvari nisu bile dobre. Dobra je bila ta sloboda govora, i to pravo i taj pomenuti „Utisak nedelje“ kada ste svi imali prilike da gostujete, a vi naročito.Nisu argumenti argumenti ovo je 2006. godine bilo loše, a mi smo napravili još gore i održali sve to, i podstakli to na još lošiji način,

ne mogu argumenti za ovo što se sada dešava u medijima u Srbiji, za ovaj nedostatak slobode, očigledni nedostatak slobode za političke različitosti, posebno u medijskom prostoru, pravdaju time šta je bilo u nekim rijaliti programima od 2006. godine do danas.Zbog čega to niste popravili? To je vaš posao i danas, a bio je i pre pet godina kada ste uzeli potpunu odgovornost za ovo društvo, a biće i u ovom mandatu, ukoliko ga bude bilo, pa govorite o tome na koji način će se to ispraviti, a ne stalno pravdajući se time što je to nekada bilo uspostavljeno, a vi ništa niste doprineli da bude bolje, nego je samo lošije i lošije.

sam jedan od građanina ove države koji je svedok kada je krenulo upropaštavanje medijske slike Srbije i da pobijem vašu tezu da je neko u ovoj vlasti odlučio da zagadi medijsku scenu, da zaglupi ljude ne bi li oni skrenuli svoju pažnju sa teškog života na neke zabavne sadržaje.Vi ste imali šansu 2007. godine kada su poginuli ti nesrećni ljudi,

kao što su Milić Vukašinović, nekakva Mimi, i ne znam ni ja kako se zovu ti opskurni likovi koji su imali sva prava ovoga sveta da se pojavljuju na B92. na B92. Mogli ste onda da reagujete, da shvatite da ide najava nečega što vam se ne dopada.A „Utisak nedelje“, ako toliko insistirate, gostovala sam jednom ili dva puta, pitanje novinarke je bilo, kao žene koja je demokratski opredeljena, liberalnih shvatanja, jer je bila kandidatura za gradonačelnika Novog Sada, okrenula se prema meni, tu su bile još tri koleginice, i pitala me – A što vi da se kandidujete za gradonačelnika i šta vam bi, kao žena, da se bavite politikom? Što ne idete kući da štrikate? Eto, to je bilo pitanje nekoga na koga toliko trošimo vreme, želeći da prikažemo da je medijska scena u to vreme bila mnogo bolja nego danas. Zahvaljujem.Nema više niko pravo na repliku, završili smo sa replikama.Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, evo, već dva dana slušamo tirade onih koji su vatrom i dugim cevima oslobađali medije u Srbiji, verovatno da ih pročiste od nekog zla, a u stvari su ih osvajali i stavljali pod svoju strogu kontrolu. Tokom njihove 12-godišnje vladavine,

Odlaskom u opoziciju, nastavili su da vrše još veći pritisak na medije, pretili urednicima i novinarima, stvarali atmosferu linča, zabranjivali pojedinim novinarima da prisustvuju njihovim konferencijama za štampu, javno cepali primerke novina koje su pisale o njihovim kriminalnim aferama i išli čak dotle da je taj isti čovek koji je cepao novine pre nekoliko dana sve novinare i čitaoce jednog dnevnog lista, citiraću, nazvao „kretenima“.Kada govorim o pretnjama i pritiscima, ne mogu a da se ne osvrnem na bahatost nekrunisanog kralja stečaja i njegov egzibicionizam, brojne uvrede i pretnje medijskim kućama i novinarima i sada, mi dva dana od takvih ljudi slušamo priče o slobodi medija. Svestan sam da od ljudi o kojima govorim i ne možemo očekivati ništa civilizovanije i kulturnije, ali ono što posebno vređa jeste ponašanje tzv. strukovnih organizacija, pre svega NUNS-a i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji svakim danom sve više postaju političke partije i politički saveznici partija bivšeg režima, sa jednom jedinom svrhom postojanja da konstantnim napadima vređaju republičku Vladu i premijera.Nisu spremni ljudi iz NUNS-a i Nezavisnog društva novinara Vojvodine da zaštite nijednog svog kolegu koji nije pod njihovom kontrolom, a koji je žrtva progona i pretnji njihovih političkih saveznika, ali zato su uvek spremni da napadnu i blate Aleksandra Vučića, da napadnu i blate Vladu Republike Srbije, da napadnu i blate svoju državu.Više puta smo juče i danas tokom rasprave čuli reč – cenzura i tu reč obavezno povezanu sa partijama na vlasti. O kakvoj cenzuri medija se govori danas, kada smo svedoci da pojedini mediji bez trunke griže savesti i bez odgovornosti iznose gomilu laži na račun premijera, njegove porodice, a ono što je najsramnije, na račun njegove dece, uz maksimalnu logističku podršku partija bivšeg režima.O kakvom medijskom mraku, cenzuri i pritisku na medije od strane vlasti govorimo kada malo-malo u medijima osvane pretnja smrću upućena premijeru ili nekom od ministara? što je najzanimljivije je da na ovakve gnusne laži pravljenja atmosfere linča ne reaguju ni strukovna udruženja, a ni, nazovi, Zaštitnik građana. Niko od njih.U

koji jemče slobodu mišljenja i slobodu štampe. Upravo zato, merna jedinica slobode medija i slobode štampe ne može biti činjenica koliko je jedan medij izneo laži i neistine na račun premijera i republičke Vlade, samo zato što se pojedini opozicioni političari nadaju da će na taj način smanjiti nedostižnu političku prednost Aleksandra Vučića. Moraju gospoda iz opozicije shvatiti da što ga više blate i što gnusnije laži iznose na njegov račun, to je podrška koju mu građani pružaju veća. Nije kriv Aleksandar Vučić za položaj

koju je bivši pokrajinski režim prisvojio u svoj stranački medij – strogo dirigovane teme i pitanja koja su najdirektnije sugerisale promenu ustavno-pravnog poretka Srbije, otvoreno navodile na ugroženost nacionalnih manjina u Vojvodini, za čega je, naravno, trebalo okriviti republičku vlast. pokušaj konstruisane afere, kada je urednik Radio-televizije Vojvodine po naređenju tadašnjeg pokrajinskog režima na najbrutalniji način kaznio novinarku, tobože zbog toga što je postavila pitanje Aleksandru Vučiću. I sada nam takvi drže lekciju o slobodi medija, medijskom mraku i navodnoj cenzuri.Pošto smo kao vlast, za razliku od nekih prethodnih, opredelili se da poštujemo zakonsku regulativu, naša je obaveza da izaberemo nove članove Regulatornog tela i omogućimo im da u punom kapacitetu obavljaju svoje poslove.

svega ovoga, Poslanička grupa Pokret socijalista – Narodna seljačka stranka – Ujedinjena seljačka stranka, će glasati za izbor novih članova Regulatornog tela. Hvala.(Zoran

Hvala lepo.Replika ima više slojeva. Prvo, jedna ispravka. Ja nisam cepao novine, nego jedan primerak novina koji sam ja platio i mogu s njim da radim šta god hoću. Mogu da ga pročitam, ako ima smisla čitati to što piše u njemu, mogu da pocepam to, može da se ostavi da se brišu prozori, to se nekad tako radilo, a postoje još neke namene o kojima neću da govorim. Recimo, za loženje vatre. Ali, to je moja stvar. To je moja imovina i to nema nikakvu političku konotaciju, osim kod ljudi koji ili nisu pametni ili su zlobni, a ja sam siguran da vi niste ni jedno ni drugo od toga.Druga stvar je da sam u jednom tvitu nazvao čitaoce i ljude kretenima. To nije tačno. Ja sam samo rekao da ko čita i piše za neke novine koje su kada se prevedu, to se prevodi na srpski kao cinkaroš engleskog, jel imate još neko pitanje?Onda, ko to čita? Ko čita te laži? Tamo datum nije tačan u tim novinama kada piše gore, a kamoli panika o tome da se sprema državni udar, da se protiv premijera zamerilo i kuso i repato, i crno i belo, to nije zdravo čitati. Ko to čita, taj nije zdrav i nije prošao onaj moj predlog da ide na pregled pre nego što se kandiduje za neku funkciju.Prema cepanje novina je jedna stvar, a uništavanje sopstvene imovine u nominalnoj vrednosti od 20 dinara, što ne vredi ništa, je moja lična stvar.

i član 107.Član 104. govori o replikama, kada neko ima pravo da ostvari pravo na repliku. Član 107. govori o dostojanstvu Narodne skupštine.Neko se ovde prepoznao, a toga po Poslovniku nema u pocepanim novinama. Moj kolega poljoprivrednik nije samo cepao novine, on je zabranio dvoje novina. Jedne su se zvale „Nacional“, imale su veliki tiraž. U vrlo osetljivom vremenu da bi sproveo ličnu diktaturu i pohapsio što više ljudi.Moj kolega poljoprivrednik je povredio dostojanstvo tako što je svojevremeno zabranio distribuciju stranog časopisa i novina koje se zovu „Dan“ da se ne bi doznalo kako se ljudi zakopavaju živi, kako im se puca pored glave, kako se 12.000 puta zatvara da je povredio dostojanstvo time što je učestvovao u gruboj cenzuri kada su se ljudima ugrožavala prava a javnost je bila u potpunosti isključena i molim vas, predsedavajući,

Njegovo je pravo da bude egzibicionista, njegovo je pravo da se odnosi onako kako hoće prema svojoj imovini, ali smatram da je uvredljivo i čitaoce i novinare i medije nazivati imenima kojima ste ih nazivali. Smatram da je uvredljivo javno cepati novine zato što su pisale, ne o premijeru, ne o državnom udaru, već o vašim kriminalnim aferama. To je razlog zbog čega su novine cepane. To je razlog zbog čega ste ljuti na medije. To je razlog zbog čega ste ljuti na celu Srbiju, a i Srbija na vas i zato blizu vam je politički

i da ste živi i zdravi, vidim da možete dobro da navijate i ja volim kod kvazi levičara tu mogućnost da mogu da jako viču.Nije to suština. Suština je u tome da su postojali i danas postoje dnevni listovi u ovoj državi, a i neke TV stanice sa maskotama koje vode jutarnji program koji vređaju duboko sve što je srpsko, sve što je pristojno, sve što je evropsko, sve što ima veze sa 21. vekom i kada imate tako nešto naravno da treba da pokažete svoj politički stav, a to je da pocepate svoj primerak novina koji ste uredno platili. To je jedan od načina.Drugi način je da ne dajete izjave za tu bruku od profesije, za to đubre od papira. Nisam nikada dao izjavu ni za jednu od tih od tih novina koje se stavljaju u tu grupu i to nisu novine, to se kupuje na kioscima, ali novine nisu.Konačno, šta će biti sa vašim premijerom, ko njega voli, ko njega ne voli, to je potpuno nevažna stvar. Mi se ovde bavimo time da istina dođe do građana Srbije, a svako će nositi i svoj krst i svoju sudbinu i svoje mesto u istoriji. To nije pitanje o kome mi odlučujemo. O tome će odlučivati neki ljudi kroz 10 ili 15 godina.Odgovor repličaru tačno je da postoje neke poslovice, jedna od njih glasi – psi laju karavani prolaze.